Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Ще продължим с чл. 16 по вносител, който по предложение на Комисията трябва да стане чл. 14.

Заповядайте, госпожо Белова. Прекратявате двоуменето ми с появата си.

„Чл. 14. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява официален контрол по реда на този закон и на чл. 3б, ал. 1 от Закона за животновъдството, чл. 109, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми, Закона за пчеларството и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 15:

от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, чл. 109, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, нека да спрем дотук. Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текстовете на чл. 16 и чл. 17 по вносител, които стават съответно

чл. 18 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „В чл. 18 думите „и Комисията за защита на потребителите“ отпадат, а думата ,,осъществяват“ се заменя с „осъществява“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 16: „Чл. 16. Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите осъществяват официален контрол по реда на този закон и на чл. 111 от Закона за генетично модифицирани организми, чл. 187 и съответно чл. 193 от Закона за виното и спиртните напитки и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Гласували

отменете това гласуване. Нямаме кворум все още.

Ще подложа на гласуване отново редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 18, който става чл. 16. Гласували

е прието. Моля, продължете. 3 – 8“ се заменят с „чл. 9, ал. 1, т. 3 – 7“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 17: „Чл. 17. (1) Компетентните органи, контролните органи за биологичното производство и органите с делегирани правомощия организират обучение на служителите, които извършват официален официален контрол и други официални дейности в областите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625. (2) Обучението се провежда от висши училища, центрове за професионално обучение и от съответните ведомства по чл. 7, включително когато техни служители са преминали курс на обучение за съответната дейност. На лицата, преминали обучението, се издава документ. (3) Програмите за обучение се одобряват от съответния министър по чл. 2 или ръководител на ведомство по чл. 7 след съгласуване с Центъра за оценка на риска по хранителната верига“.

НИНОВА: …необходимостта от промени, за които, ние от Коалиция „БСП за България“, говорим отдавна – промени в модела на здравеопазване, в икономическия и в социалния модел. Нашата цел е възстановяване на икономиката и грижа за хората. Никой да не бъде забравен! Правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ нито разбира тази цел, нито има капацитет да я изпълни. Тяхната е оцеляване до края на мандата. Икономическите и социалните мерки на управляващите не работят. Доказват го фактите: близо 150 хиляди нови безработни, 1%, получили помощ по мярката 60 на 40; два месеца милиони хора, обеднели, без работа и доходи при ръст на цените между 10 и 15%; излъгани земеделци, че държавата ще им изкупи продукцията; излъгани също, че държавата ще им осигури да влязат в търговските вериги; общини на прага на фалита; данъчни промени, направени с думите на премиера: „Ще пробваме и ако не работи, ще ги отменим.“ Тоест работа на парче, на принципа проба-грешка. Нестабилност, несигурност и липса на перспектива! Така не се управлява държава. Необходими са ни пет неща, които ние започнахме да правим. Първо, професионалисти, икономисти и финансисти, не калинките на властта правят реална оценка и прогноза. Българското правителство прогнозира минус 3% на брутния вътрешен продукт, но Европейската комисия – минус 10%. Ако е минус 3%, дефицитът ще се компенсира с 10 млрд. лв. заем, но ако е минус 10%, какво ще се случи, уважаеми управляващи? Второ, планират се финансите, но се планират дългосрочно. Някой разбра ли все пак какво е състоянието на бюджета, че миналата седмица отново министърът на финансите каза, че сме на излишък от милиард и половина, премиерът – отново, на минус 3 милиарда. Това трябва да започне сега, а да не се чака есента. Ясна ни е Вашата цел – да се финансира всичко наесен, защото предстоят избори, да се потушава напрежение. обаче не е държавническо мислене. Парите, инвестирани днес, ще спестят много от проблемите, които ни чакат наесен. Трето, определят се секторите, които произвеждат най-голям процент от брутния вътрешен продукт и където има най-много заети работници. Четвърто, прави се цялостен план, а не на парче и не по причина на очаквани протести в този или в онзи сектор, цялостен план за държавно подпомагане на тези сектори, които ще издърпат и другите, съпътстващите ги. Пето, определят се засегнатите от кризата група хора – бедни, безработни, в неплатен отпуск, пенсионери и се осигурява безвъзмездна помощ както прави цял свят и цяла Европа. И това не са пари, хвърлени от вертолет на вятъра, а инвестиция в най-ценното – човекът. Целият държавен и институционален ресурс би трябвало да е ангажиран да работи в тази посока. Вместо това какво наблюдаваме? В последните седмици сме залети от записи, записки, есемеси, джиратари, джиранти приели, неприели джирата. Какво показва това? Правителството управлява не с видими решения на институциите, а с невидими записки между бизнесмени. Правителството управлява не с контрол върху Държавната комисия по хазарта и НАП, а с ценни указания към девойки в тези държавни служби от министъра на финансите. Докато ни обяснявахте как 20 милиона за деца с увреждания ще сринат бюджета и ги няма в държавата, виждаме, че едни 20 милиона са се размятали за финансиране на медии. Свобода на слово ли?! Това изглежда е илюзия в България. Години наред говорим – има паралелна държава, която убива истинската. Тя е обвила България в пашкул и я притиска до задушаване, и изсмуква силите ѝ. От думи ето я наяве! Виждате я в последните седмици. Уважаеми народни представители! Има една много мъдра книга, която бих препоръчала на всеки, който е решил да се занимава с политика. Тя се казва „Защо нациите се провалят. Къде са корените на силата, просперитета и бедността“. И защо мислите, че се провалят? Дали причината е в културата, географията или в незнанието за правилните политики? Не! Нито един от тези фактори не е определящ и съдбоносен от римско време до днес. В основата на успеха на всяка нация стоят създадените от човека институции. Управлението на Борисов нанесе много вреди на България, но има една огромна – обезсили институциите, разгради държавността, и ги предаде на задкулисието. Днес задкулисието управлява държавата, но е време за равносметка и плащане на политическа сметка. Време е премиерът, а не бушоните му, да дават отговори. Защо той? Ако премиерът не е знаел какво се случва в държавата, той не е за този пост. Няма смисъл просто да го краси. А ако е знаел и не е взел мерки, той е съучастник. И днес той трябва да отговаря, а не поредният му бушон: какви ценни указания се дават на уж независими държавни органи и какво получават срещу това онези, които им дават указания? Как един бизнесмен поема ангажимент към друг да му съпортва пред независим, цитирам, държавен орган, да го подпомага пред независим държавен орган – един бизнесмен, на друг? Трети въпрос, господин Борисов: има ли случващото се връзка със 111-то място на България по свобода на словото и финансират ли се медии срещу политически поръчки? И най-важният въпрос: ще остане ли безнаказано всичко това, уважаеми български граждани? Ще има ли най-накрая справедливост? Обръщам се към всички Вас смели и здравомислещи, милеещи за България, за семейство и за деца хора! Не се страхувайте! Ще ни разединяват, ще ни противопоставят, но ние трябва да се обединим. Можем да спорим за данъчни системи и за здравни модели. Можем да бъдем различни. Но можем да бъдем и едно, когато трябва да си върнем държавността и да я подчиним на служба на народа, а не на задкулисието.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 18: „Чл. 18. Оценката на риска по агрохранителната верига се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 19: „Чл. 19. (1) Министерството на земеделието, храните и горите: горите: 1. координира дейностите за обмен на информация за риска по чл. 3, параграф 13 и чл. 10 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002“;

чрез БАБХ уведомява Световната организация по здравеопазване на животните за възникнали огнища на заразни болести по животните и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита относно вредители по растенията; 4. чрез Центъра за оценка на риска по хранителната верига уведомява Европейския орган за безопасност на храните за анализирани от него рискове, свързани с безопасността на елементите по агрохранителната верига. (2) Министерството на здравеопазването, в рамките на своята компетентност, уведомява Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Европейската комисия, Европейския орган за безопасност на храните и другите държави членки за възникнали рискове на територията на

Министрите по чл. 2, ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, Центърът за оценка на риска по хранителната верига и заинтересованите страни си взаимодействат в процеса на анализ и обмен на информация за риска по отношение на опасностите, рисковете и свързаните с тях фактори. (2) Обменът на информация за риска по агрохранителната верига включва: 1. въпроси, свързани с прилагане на правото на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига; 2. сигнали или информация, свързани с елементи на агрохранителната верига; 3. информация, свързана с координацията и контрола на болестите по растенията, животните и зоонозите; 4. други въпроси, свързани с рисковете по агрохранителната верига.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, да спрем дотук. Има ли изказвания? ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на Раздел III и редакцията, предложена от Комисията за текстовете на чл. 20, който става чл.

Моля да продължите. трета – Официален контрол по агрохранителната верига“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава трета: „Официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига“. „Раздел I – Общи изисквания при осъществяване на контрол по агрохранителната верига“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел I: „Общи изисквания при осъществяване на официален контрол и други официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига на територията на Република България“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 21: „Чл. 21. Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, контролните органи за биологичното производство и органите с делегирани правомощия, свързани с официалния официалния контрол, разработват и утвърждават писмени процедури за осъществяване на официален контрол и други официални дейности и процедури за проверка на контрола, когато такива не са уредени в нормативен акт.“ акт.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага чл. 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 21.

Информация, получена при осъществяване на официалния контрол и други официални дейности, може да бъде разкривана на трети лица при спазване на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/625 и приложимото българско законодателство. (2) Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7 утвърждават правила за реда и начина за предоставяне на информация за резултатите от извършения контрол, включително за предоставяне на информацията по ал. 1.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Да спрем дотук, да направим едно гласуване, после ще продължим. Има ли изказвания? Не виждам. Да преминем към гласуване: наименованието на Глава III и Раздел I; чл. 24, който става чл. 21 в редакцията на Комисията;

длъжни да предприемат незабавно необходимите мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, зоонози и токсикоинфекции при хората,

представяне на сведения, записи, документи и друг доказателствен материал, включително данни за лицата, от които са получени и/или на които са доставени елементи на агрохранителната верига.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 24: „Чл. 24. (1) Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, в рамките на тяхната компетентност и в зависимост от тежестта на установените нарушения прилагат една или няколко от мерките по чл. 138, параграф 2 от Регламент (ЕС) (2) Контролните органи издават заповед за спиране на дейността на обект, в който се извършва дейност по агрохранителната верига, когато при осъществяване на официалния контрол и други официални дейности се установи, че: че: 1. обектът не е одобрен или регистриран по съответния ред; 2. лицата, извършващи дейност по агрохранителната верига не са заплатили дължимите такси, определени в тарифите по съответните нормативни актове по чл. 10 – 16 за период по-дълъг от три месеца от момента на възникване

от Регламент (ЕС) 2017/625 се прилагат и в случаите на издаване на заповед за спиране на дейността в обект, в който се извършва дейност по агрохранителната верига, без обектът да е одобрен или регистриран по съответния ред.

в резултат на нарушение на нормативни изисквания и не представлява опасност по чл. 64. В тези случаи изпълнението на мерките е за сметка на държавния бюджет. (6) При прилагане на мярка по чл. 138, § 2, буква „з“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се поставят удостоверителни знаци и/или обозначения за търговия от разстояние на елементи от агрохранителната верига, за което се съставя протокол.

138, § 2, букви „з“ и „й“ от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спиране на дейност в обект, в който се извършва дейност по агрохранителната верига, контролният орган, приложил съответната мярка, в тридневен срок писмено уведомява другите органи, осъществяващи контролни функции в обекта, за предприемане на действия, в рамките на тяхната компетентност.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 25:

по чл. 24, ал. 2 и 4, и за които е издадено предписание за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от нарушението, контролният орган извършва проверка и изготвя писмен запис със становище за прекратяване на съответната мярка, копие от който се връчва срещу подпис на лицето, извършващо дейност по агрохранителната верига или на упълномощен от него представител. Мярката се отменя от по-горестоящия административен орган или от оправомощено от него длъжностно лице. (3) Индивидуалните административни актове по ал. 1 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 26: „Чл. 26. (1) Дейностите по агрохранителната верига се извършват в обекти, които са регистрирани или одобрени по реда на съответните нормативни актове по чл. 10 – 16 и когато за тях е издадено: 1. влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – в приложимите случаи; 2. удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията – в приложимите случаи; приложимите случаи; 3. разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки;

т. 3 от Закона за устройство на територията се регистрират само въз основа на заявление. (3) Животновъдните обекти – лични стопанства се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ дейност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, който става чл. 27. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 28: „Чл. 28. (1) Органите, осъществяващи официален контрол по агрохранителната верига, поддържат публични електронни регистри на регистрираните и одобрените обекти, с осигурен свободен достъп чрез интернет. Регистрите се създават и поддържат при условията на електронен обмен на документи и свързаност с другите електронни регистри на органите по ал. 1. (3) Актовете за регистрация и одобрение на обектите, в които се извършват дейности по агрохранителната верига, могат да се издават като електронни документи.“

Лицата, които извършват дейност по агрохранителната верига и имат право на второ експертно становище по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625, подават заявление по реда на съответната наредба по чл. 50, 3. (2) За гарантиране на правото по ал. 1 се вземат достатъчно количество лабораторни проби съгласно правила, определени в правото на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига или в съответната наредба по чл. 50, ал. 3. ал. 3. (3) Разходите за второ експертно становище по ал. 1 са за сметка на лицето, подало заявлението. (4) При възникнал спор във връзка с второто експертно становище се прилага чл. 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625. Друг анализ, изпитване или диагностика се извършва в националната референтна лаборатория, референтна лаборатория на друга държава членка или друга официална (5) Друг анализ, изпитване или диагностика не се допуска, когато: 1. честотата на поява на опасността е особено ниска при животното или стоката; 2. разпространението на опасността е изключително слабо или неравномерно; 3. се извършва оценка за наличието на карантинни вредители; 4. се извършва микробиологичен анализ. (6) Подаването на заявление за второ експертно становище не спира изпълнението на задълженията на контролните органи по чл. 35, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.“ 2017/625.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 30: „Чл. 30. Официалният контрол по агрохранителната верига на всички оператори се извършва и по жалби и публикации.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може би да спрем дотук, за да направим още едно гласуване. Има ли изказвания по тези членове? Не виждам. Моля, процедура на гласуване по чл. 30, който става чл. 26 в редакцията на Комисията; чл. 31,

Предложенията са приети. Моля да продължите. Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, в рамките на своята компетентност, одобряват със заповед правила по чл. 140, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения или съмнения за нарушения на Регламент (EС) 2017/625, на този закон и на съответните нормативни актове по чл. 10-16. (2) Органите по ал. 1, в рамките на своята компетентност, разглеждат всеки сигнал, свързан с искане на съдействие или предоставяне на информация, получен от други административни органи или лица. (3) При получаване на сигнал съответният административен орган: 1. регистрира сигнала;

т. 2.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 32: „Чл. 32. Министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на БАБХ, уведомява Европейската комисия за местата за въвеждане в Европейския съюз на елементите на агрохранителната верига, когато се изисква извършване на официален контрол при въвеждането, съгласно правото на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 33: чл. 33: „Чл. 33. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя със заповед списък на граничните контролни пунктове за извършване на официален контрол на една или повече категории животни и стоки по чл. 47, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625. (2) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия и другите държави членки за: 1. оттегляне на определянето на граничен контролен пункт съгласно чл. 62, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 и за причините за това; 2. спиране на действието на определянето на граничен контролен пункт по смисъла на чл. 63 от Регламент (EС) 2017/625 и за причините за това; 3. отмяна на спирането на действието на определянето на граничен контролен пункт и причините за това. (3) Министърът на земеделието, храните и горите отменя спирането на действието на определянето на граничен контролен пункт веднага след като представи на Европейската комисия и другите държави членки информацията, въз основа на която се отменя спирането. (4) Списъкът на граничните контролни пунктове по ал. 1 се публикува на интернет страницата на БАБХ и съдържа информацията по чл. 60, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625. Списъкът се актуализира в случаите по ал. 2 и при спазване на чл. 61 – 63 от Регламент (EС) 2017/625.“

официален сертификат или официално удостоверение, министрите по чл. 2 и ръководителите на ведомства по чл. 7 със заповед определят длъжностни лица, които са оправомощени да подписват официални сертификати и удостоверения. (2) Министрите по чл. 2 и ръководителите на ведомства по чл. 7 със заповед одобряват правила, с които

Специфични изисквания при осъществяване на официален контрол върху храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІI: „Специфични изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности върху храни на територията на Република България“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 35: „Чл. 35. Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол и други официални дейности върху храните съгласно изискванията на приложимото право на Европейския съюз в областта на храните, този закон, Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 40 да бъде отхвърлен.

наименованието на Раздела, по чл. 39 и съответно чл. 40? Не виждам. Преминаваме към гласуване по наименованието на Раздел II, в редакцията на Комисията, чл. 39, който става чл. 35 в редакцията на Комисията, и за

„Чл. 36. Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя мерките за контрол на: 1. замърсителите от околната среда в животни, храни от животински произход, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи, питейна вода, която влиза в контакт със суровини и храни от животински произход, и вода в обектите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми; 2. остатъците от ветеринарномедицински продукти в храни от животински произход и вода в обектите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми.“ Комисията предлага да се създаде нов чл. 37: „Чл. 37. (1) За осъществяване на контрола по чл. 36 БАБХ ежегодно разработва и изпълнява Национална мониторингова програма. (2) Българската агенция по безопасност на храните представя програмата по ал. 1 за текущата година за одобряване от Европейската комисия. (3) Българската агенция по безопасност на храните информира ежегодно Европейската комисия за резултатите от изпълнението на програмата от предходната година.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 42 да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43, който става чл. 38.

от животински произход, зародишни продукти или странични животински продукти на граничните контролни пунктове, решението за пратките рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски

копитни животни, птици и лагоморфни и месо от дивеч се осъществяват от официални ветеринарни лекари и инспектори. (2) Официалните ветеринарни лекари по ал. 1 отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и имат всички правомощия съгласно Регламент за изпълнение изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 г. за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол (OB, L 131/51 от 17 май 2019 г.). (3) Инспекторите по ал. 1 осъществяват контрол под надзора на официален ветеринарен лекар.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на редакция на чл. 47, който става чл. 42: „Чл. 42. (1) При усложнена епизоотична обстановка министърът на земеделието, храните и горите задължава бизнес операторите на кланици да извършват клане в кланиците им във връзка с контрол и ерадикацията на заразни заболявания. (2) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък с кланиците, в които да се извършва клането по ал. 1 по предложение на изпълнителния директор на БАБХ. (3) Списъкът по ал. 2 се публикува на електронната страница на БАБХ.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 43: „Чл. 43. Забранява се връщането на храни от обекти за търговия на едро и дребно в обекти за производство, освен в случаите по чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002.“

се допуска, когато: 1. храните са произведени или преработени в обекти, които са одобрени по реда на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 853/2004“; 2. износителят има издаден сертификат или друг документ за износ на храни от животински произход. (2) Документите по ал. 1, т. 2 се издават при условията и по реда на чл. 237 и 238

Предложенията са приети. или невярна информация за издаване на документите по чл. 44, са за сметка на износителя.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 46. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 47: Предлагам да приключим раздела с още едно гласуване. Има ли изказвания?

за наименованието на Раздел III – „Условия и ред за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53, който става чл. 48. Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 49: „Чл. 49. (1) Министерството на земеделието, храните и горите изготвя и изпраща на Европейската комисия годишен доклад за изпълнение на МНПК. МНПК. (2) Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7 ежегодно до 30 април представят на министъра на земеделието, храните и горите годишен доклад за изпълнението на МНПК

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, формуляр, който следва да бъде използван в годишните доклади, представяни от държавите членки (OB, L 124/1 от 13 май 2019 г.). (4) Отговорни за изпълнението на МНПК МНПК са контролните органи по този закон и съответните нормативни актове по чл. 10 – 16 в рамките на своята компетентност. Раздел IV – Условия и ред за вземане на проби, определяне на лабораториите за целите на официалния контрол и на националните референтни лаборатории“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел IV – „Условия и ред за вземане на проби, определяне на лаборатории за целите на официалния контрол и на националните референтни лаборатории“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 50: „Чл. 50. (1) Вземането на проби и извършването на анализи, изпитвания и диагностика съюз. (2) Вземането на проби и извършването на анализи, изпитвания и диагностика на растения и растителни продукти, продукти за растителна защита, растителен репродуктивен материал и за целите на зоотехнически проверки се извършват съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство в тази област. (3) Условията и редът за вземане на проби и извършване на анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига, за които няма изисквания на правото на Европейския съюз или българското законодателство, се определят с наредба на съответния министър по чл. 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

е 13 май 2019 г. На мен ми се счу 12 май, но все пак нека да направим това уточнение – може би аз не съм чул добре. Изказвания? Не виждам. Да преминем към гласуване. Моля, процедура по наименование на Раздел III в редакцията на Комисията; чл. 53, който става чл. 48; чл. 54, който става чл. 49 в редакцията на Комисията;

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. 51: „Чл. 51. (1) Анализът на проби, изпитвания и диагностика за целите на официалния контрол се извършва в собствени лаборатории на ведомствата по чл. 7, ал. 1 или в други лаборатории, които отговарят на критериите по чл. параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/625. (2) Ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1 определят със заповед официалните лаборатории, в които се извършват анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига за целите на официалния контрол при спазване на изискванията на чл. 37, параграфи 1, 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/625. Списъкът на определените лаборатории се публикува на интернет страницата на съответното ведомство. (3) Правилата и редът за определяне на официални лаборатории се определят от ръководителя на съответното ведомство по чл. 7, ал. 1. (4) Когато определена лаборатория, включена в един или повече списъци

на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1 могат със заповед да определят за официална лаборатория такава лаборатория, която не отговаря на изискванията на чл. 37, параграф 4, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2017/625, но отговаря на изискванията на чл. 40 от Регламент (ЕС) 2017/625. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57, който става чл. 52: „Чл. 52. (1) Министрите по чл. 2, в рамките на своята компетентност, определят със заповед национални референтни лаборатории за изследване на елементите на агрохранителната верига, които отговарят на изискванията на чл. 100, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/625. (2) Министрите по чл. 2 информират Европейската комисия, съответната референтна лаборатория на Европейския съюз и референтните лаборатории на другите държави членки за определените

Не виждам. Тогава да преминем към гласуване на чл. 56 и чл. 57, които стават съответно чл. 51 и чл. 52 в редакцията на Комисията.

четвърта – Координация и взаимодействие с други органи“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава четвърта: „Координация и взаимодействие на органите на официален контрол по агрохранителната верига с други органи“. По чл. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 53: „Чл. 53. При осъществяване на официален контрол при въвеждане на храни и фуражи, подлежащи на засилен контрол по смисъла на чл. 47, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2017/625, както и на живи животни и храни от животински произход на територията на Република България от трети държави, БАБХ си взаимодейства с Агенция „Митници“ съгласно изискванията на чл. 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и приложимото българско законодателство.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59, който става чл. 54: „Чл. 54. Органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи, в рамките на своята компетентност, са длъжни да оказват съдействие на министрите по чл. 2, ал. 1, на ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 и на техните служители при предотвратяване, преустановяване и разкриване на нарушения по агрохранителната верига и

с по-тих тон да се водят или отвън. Продължете, госпожо Белова. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60, който става чл. 55: 55. (1) Контролните органи по агрохранителната верига, в рамките на своята компетентност, изготвят план за изпълнение на препоръки за отстраняване на несъответствия, констатирани при одити или мисии на Европейската комисия. (2) Когато препоръките по ал. 1 са насочени към повече от един контролен орган, се изготвя общ план за отстраняване на несъответствията. за отстраняване на несъответствията. (3) Министрите по чл. 2 със заповед утвърждават правила за осигуряване на координирани действия на контролните органи по агрохранителната верига при установени случаи и получени сигнали за измамни или подвеждащи практики в областите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61, който става чл. 56: „Чл. 56. По искане на министрите по чл. 2, ал. 1 и на ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието предоставят информация, а при необходимост – и достъп до управляваните от тях обекти.“

Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава четвърта в редакцията на Комисията; чл. 58, 59, 60 и 61, които стават съответно чл. 53, 54,

в областта на агрохранителната верига между компетентните органи на Република България, държавите членки и Европейската комисия.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава „Осъществяване на административна помощ и сътрудничество в областта на агрохранителната верига между компетентните органи на Република България, на другите държави членки, Европейската комисия и други институции на Европейския съюз“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 58. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 59. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 60: „Чл. 60. Системите на Европейската комисия за управление на информацията и данните във връзка с официалния контрол са: 1. системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), включваща мрежата за измами с храни - FF) за предотвратяване или премахване на рискове, които могат да възникнат, пряко или чрез околната среда, за хората и животните, или да намалят тези рискове до приемливо ниво, гарантиране на справедливи практики по отношение на търговията с храни и фуражи и гарантиране защитата на интересите на потребителите, включително етикетирането на храни и фуражи, и всяка друга форма на информация, предназначена за потребителите; 2. системата за управление на заявленията на продукти за растителна защита съгласно Регламент № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67, който става чл. 62: „Чл. 62. (1) За изпълнението на общия план за управление на кризи по чл. 55 от Регламент (ЕО) № 178/2002 министрите по чл. 2 одобряват оперативни планове за действие при извънредни ситуации по отношение на храните и фуражите. (2) За останалите елементи от агрохранителната верига, извън тези по ал. 1, министрите по чл. 2 одобряват оперативни планове за управление на кризи при необходимост.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 63: „Чл. 63. Оперативните планове по чл. 62, ал. 1 се изготвят съгласно чл. 115, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 от съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 и се съгласуват с Центъра за оценка на риска по хранителната верига или националните центрове по проблемите на общественото здраве по чл. 22 от Закона за здравето.“ Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 64: „Чл. 64. Когато възникне непосредствена и голяма опасност за хората, животните или растенията, съответният министър по чл. 2, в рамките на своята компетентност, със заповед прилага една или няколко от мерките по чл. 138, параграф 2, букви „г“, „е“, и „к“ от Регламент (ЕС) 2017/625.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 65:

Не виждам. Преминаваме тогава към гласуване на наименованието на Глава шеста в редакцията на Комисията; и чл. 67, 68, 69 и 70

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава седма: „Финансиране на дейностите, свързани с официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига“. верига“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 66: „Чл. 66. (1) Необходимите средства за покриване на разходите за извършване на официален планиран контрол и други официални дейности по агрохранителната верига съгласно чл. 78 от съгласно чл. 78 от Регламент (ЕС) 2017/625 се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства по чл. 2 и ведомства по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8. (2) Разходите за осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига, извън посочените в ал. 1, са за сметка на лицата, извършващи дейност по агрохранителната верига. (3) Размерът на таксите за осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига е определен в Приложение IV на Регламент (ЕС) 2017/625 и в тарифите и/или ценоразписите, определени в съответните нормативни актове

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 68. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, който става чл. 69.

Който не изпълни мярка по чл. 23 или чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение от 1500 до лв.; (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение от 3000 до 5000 лв.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77, който става чл. 71: „Чл. 71. Който извършва дейност в обект, който има поставен удостоверителен знак и/или обозначение по чл. 24, ал. 6,

По така представените проекти на членове в редакцията на Комисията има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване по

чл. 77. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 78. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81, който става чл. 75: „Чл. 75. (1) Който не изпълни мярка, наложена по чл. 64, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение от 20 000 до 50 000 лв. лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение от 50 000 до 100 000 лв.“ Комисията подкрепя текста на

от Регламент (ЕО) № 853/2004 пусне на пазара храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение от 13 000 до 15 000 лв.“

Който предлага на пазара или извършва търговия с храни от животински произход с изтекъл срок на минимална трайност или срок на годност, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 7000 лв.; (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, който става чл. 81. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 82.

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 79, който става член 73 по Доклада на Комисията; чл. 80, който става чл. 74 по вносител, подкрепен от Комисията; редакцията на чл. 81, който става чл. 75 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за чл. 82, който става член 76, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 77, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 78, подкрепен от Комисията; редакцията на чл. 85, който става чл. 79 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 86, който става чл. 80 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за чл. 87, който става чл. 81, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 88, който става чл.

Комисията предлага да се създаде нов чл. 84: „Чл. 84. Който пусне на пазара храни от животински произход, върху които не е извършен официален контрол по смисъла на този закон, се наказва с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лв.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 85. Комисията подкрепя Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103, който става чл. 97. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104, който става чл. 98.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 77. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 78. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. „Чл. 92. Административните наказания по чл. 67 до чл. 91 се налагат, ако за същите нарушения не са предвидени по-тежки наказания в съответните нормативни актове по чл. 10 до чл. 16.“ чл. 16.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99, който става чл. 93: „Чл. 93. (1) За други нарушения на нормативните изисквания в областта на агрохранителната верига извън случаите по чл. 67 – 91 и съответните нормативни актове по чл. 10 – 16 се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение от 3000 до 8000 лв.; (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение от 8000 до 15 000 лв.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100, който става чл. 94: „Чл. 94. Когато лице извърши повторно нарушение на този закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му в тригодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата или имуществената санкция е в троен размер.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101, който става чл. 95: „Чл. 95. За извършване на системни нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му глобата или имуществената санкция е в петорен размер на най-високата поставена Актовете за установяване на нарушенията по чл. 67 – 91 се съставят от оправомощени от съответните министри по чл. 2 и ръководители на ведомствата по чл. 7, ал. 1 длъжностни лица, които осъществяват официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига, в зависимост от обхвата на осъществявания от тях контрол. (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министрите по чл. 2 и ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1 или от оправомощени от тях длъжностни лица. (3) Приходите от наложените глоби и имуществени санкции постъпват в бюджета на съответното ведомство по чл. 7, ал. 1.“

Не виждам изказвания. Колеги, подлагам на гласуване новосъздадения чл. 84; текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 85, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 92, който става чл. 86, подкрепен от Комисията;

редакцията на чл. 98, който става чл. 92 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 99, който става чл. 93 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 100, който става чл. 94 по Доклада на Комисията;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Агрохранителна верига“ са всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни и фуражи съгласно чл. 3, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, както и производството и разпространението на растителен и животински репродуктивен материал, като се вземат предвид и всички аспекти, които имат потенциално въздействие върху безопасността на храните и фуражите и се разглеждат като един непрекъснат процес. 2. „Елементи на агрохранителната верига“ са: а) храните съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № включително вино, продукти, получени от грозде и вино, плодови вина и оцет съгласно Закона за виното и спиртните напитки, както и етилов алкохол и дестилати от земеделски произход и спиртни напитки съгласно същия закон;

от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)

1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002

репродуктивен материал съгласно § 1, т. 5 и 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за посевния и посадъчния материал; з) материалите и предметите, предназначени за контакт съгласно чл. 1, параграф 2 и чл. 2, параграф 2, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО. 3. „Значителни икономически загуби“ са материални щети в размер над 50 000 лв. 4. „Непосредствена и голяма опасност“ е опасност, при която могат пряко или косвено да настъпят вредни последици за: за: а) здравето на човека; б) селското стопанство или околната среда, които застрашават националната сигурност или икономиката на страната. 5. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено административно наказание за същото по вид нарушение. 6. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, извършени в период от три последователни години, за които на лицето са наложени са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.“ По § 2 има предложение от народния представител Андриан Райков.

Ще разчитаме на госпожа Белова да чете по-бързо подкрепените предложения.

Предложение от народния представител Емил Христов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложенията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4,

13.Членове 245 и 246 се изменят така: „Чл. 245. (1) Транспортирането на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва със специализирани транспортни средства в съответствие с изискванията по Регламент (ЕО) № 1069/2009. (2) При транспортирането: 1.храните от животински произход се придружават с документ, съдържащ информацията съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността

непредназначени за консумация от хора, и продуктите, получени от странични животински продукти, се придружават с търговски документ по образец съгласно глава III от Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

превозване на обектите по чл. 245, ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2. ал. 2. (2) В 7-дневен срок от подаването на заявлението директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на транспортното средство за за съответствието му с изискванията по Регламент (ЕО) № 1069/2009. (3) Комисията представя становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ за регистрация на транспортното средство. (4) В 30-дневен срок от подаването на заявлението директорът на ОДБХ вписва транспортното средство в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията при нередовност на представените документи или когато транспортното средство не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

ако не е предвидено по-тежко наказание“ се заменят с „1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 8000 лв.“; б) в ал. 2 думите „500 до 2000“ се заменят с „5000 до 8000“ и думите „10 000 до 20 000“

Колеги, тъй като има доста още за четене, предлагам да гласуваме утре да довършим Доклада за 15 минути. Има много за четене още. (Реплики

г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти

на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО,

„в) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС)

на Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.” 3. Член 50 се отменя. 4. В чл. 52, ал. 3 думите „Регламент (ЕО)

Колеги, имаме изключително важни комисии – Бюджетна от 14,30 ч. и Икономическа от 14,00 ч. Както знаете, от първата комисия – Бюджетната, зависи съдбата и на правителството.

Втора точка ще бъде утре, след омбудсмана. Да завършим, имаме много малко, господин Лазаров, просто ще мине точката за избор на омбудсман. Колеги, само секунда, само секунда, да гласуваме това, което госпожа Белова прочете.

народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Утре ще продължим. А сега изчакайте, колеги, да гласуваме изчетеното – наименованието със съответната редакция;

Доклада на Комисията. Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. С това приключваме днешния пленарен ден. Утре продължаваме с първа точка – избор на омбудсман, втора точка: